Zahvaljujem se ministru finansija.Reč ima narodna poslanica Ana Pešić. Izvolite. **Ana Pešić** Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnikom, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se nalazi suštinski bitna stvar, a to je rebalans budžeta, jer predstavlja plan po kome ćemo rasporediti novac. Možemo slobodno da kažemo da smo vodili računa o interesu građana, njihovoj bezbednosti i boljem životnom standardu, ali i o javnom interesu kroz ulaganja u kapitalne projekte.Rebalansom budžeta rasporedili smo novac po prioritetima i nastavljamo sa kontinuiranom podrškom privredi i građanima u borbi protiv pandemije korona virusa. Ovaj paket mera pomoći će privredi da sačuva svoju likvidnost, sačuvaće radna mesta i pomoći građanima u ovom teškom periodu.

ali istovremeno nastavlja i sa realizacijom svojih prvobitnih ciljeva. Rebalans budžeta takođe je usmeren i ka daljem nastavku rekonstrukcija i ulaganja u zdravstveni sistem naše zemlje, za nabavku opreme, vakcina i lekova. Koliko nam je zaista važno zdravlje građana Republike Srbije, ali i razvoj ekonomije govori i činjenica da će Srbija vratiti namenu uglednom Institutu „Torlak“ i uložiti novac kako bi ova institucija od nacionalnog značaja počela sa proizvodnjom četvorovalentne vakcine za grip. Izdvojili smo sredstva i za novu kovid-bolnicu u Novom Sadu, a samo pre nekoliko meseci izgradili smo kovid-bolnice u Batajnici i u Kruševcu.Sa ponosom mogu da kažem da građani Rasinskog okruga sada imaju jednu novu i modernu bolnicu koja je zaposlila više od 600 medicinskih radnika.Srbija takođe, nastavlja i sa izgradnjom i rehabilitacijom putne i železničke infrastrukture, sa povezivanjem opština i gradova, sa velikim kapitalnim investicijama. Naravno, izdvojiću izgradnju Moravskog koridora, prvog digitalnog auto-puta od Pojata do Preljine, koji će povezivati centralnu Srbiju sa Koridorom 10 i 11.Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je juče u opštini Ćićevac, održao sastanak sa predstavnicima opština i gradova na trasi Moravskog koridora i ovim smo pokazali važnost i posvećenost izgradnji ovog projekta. Građani Ćićevca, Kruševca, Trstenika, Varvarina, već sada mogu da vide značaj izgradnje koridora, jer u ovom trenutku postoji potreba za angažovanjem više od 1000 radnika različitih profila.

što je takođe, veoma značajno za stanovnike, ali i za privredu ovog kraja jeste upravo i uređenje industrijskih zona. Naš zadatak je da stvorimo uslove za nove investicije, zapravo, naš osnovni zadatak je ono što predsednik Aleksandar Vučić već aktivno radi, otvaranje fabrika širom Republike Srbije, upošljavanje što većeg broja građana, stvaranje uslova da ljudi rade i izdržavaju svoje porodice.

Činjenica je da smo ih sada demantovali, kao što i svakodnevno svojim radom i rezultatima demantujemo naše političke protivnike.Do 2012. godine je izgovoreno mnogo lažnih obećanja, živelo se na račun i o trošku budućih generacija, pa i dan danas, vraćamo previsoke kredite, koje su uzimali oni koji bi opet sada da vladaju. Pripadnici žutog režima su se neodgovorno ponašali prema građanima i trošili zapravo, ono što nismo ni imali.Trebalo je vremena da stabilizujemo javne finansije. Danas, Srbija je politički stabilna zemlja, faktor mira i stabilnosti u regionu. Stvoren je atraktivan privredni ambijent i mi smo danas izuzetna destinacija za investicije. Građani i investitori osećaju sigurnost i veruju politici predsednika Aleksandra Vučića, ali, takođe, cene rad i konkretne rezultate kao i jasno postavljene ciljeve za bolju budućnost svih nas. Zahvaljujem.

i kolege, trudiću se da u svom izlaganju ne pominjem procente i brojeve, jer smo to više puta danas čuli, na kraju krajeva i gospodin ministar je to vrlo lepo obrazložio u svom uvodnom izlaganju, ali upravo me njegovo uvodno izlaganje podstaklo da usmerim svoju diskusiju na jednu drugu temu.Ministar je istakao da tri osnovna, odnosno ključna razloga za ovaj rebalans su bitka protiv korona virusa, podizanje standarda i završetak kapitalnih investicija, i ovde ću pomenuti da je to 7,2% BDP.Prva tema, borba BDP.Prva tema, borba protiv korona virusa, me upravo i potakla na ovu priču. Jedan emotivan nastup gospodina ministra na Odboru za finansije, kada je u diskusiji, odnosno u raspravi sa predsednikom Fiskalnog saveta, bila je neka primedba zašto trošiti toliki novac. Ministar je istakao da su na prvom mestu su naši građani i njihovi životi i njihovo zdravlje. Nastupio je ne kao ministar finansija, nego kao čovek.To je ona priča koju sprovodi SNS, predsednik Aleksandar Vučić, ova Vlada i svi mi poslanici u Narodnoj skupštini. Da, borba za naše građane, za njihovu budućnost. Za razliku od onih restlova bivšeg režima, kažem restlova, jer jesu restlovi koji su se bavili sami sobom i svojim bogatstvom i sada nama spočitavaju nešto što su nam oni doneli. Doneli su nam beznađe, doneli su nam jednu veliku inflaciju, uništavanje 400 hiljada radnih mesta, zatvaranje svih fabrika.Mi danas i u ovom rebalansu budžeta vraćamo njihove dugove, i njihove kredite koje su podizali pod krajnje nepovoljnim uslovima 7% i više, kamate. Šta radimo? Radimo onako kako treba, domaćinski, i ponašamo se domaćinski. Razmišljamo o budućnosti, razmišljamo o našim mladima, zadržavamo naše građane ovde, i pre svega naše obrazovane stručnjake.Ono posebno hteo da istaknem, to je već govorio gospodin, Marijan Rističević, to je ono naknadno ulaganje ovim rebalansom u poljoprivredu, koja nama mnogo znači i koja je veliki oslonac u našem privrednom zamahu. Tu je na dnevnom redu treći paket mera, znači, pomoći i građanima i privrednim subjektima i ovde ću opet pomenuti neki procenat. Znači, u prošloj i ovoj godini mi smo obezbedili 17,2% BDP za pomoć privredi.Svi ti rezultati stoje. Onaj ko ne želi da vidi, on neće videti uvek, kritikovaće nešto jer nema ideje. Ako je to dobronamerna kritika, ako je to kritika sa idejama, sa novim predlozima, ja bih je rado prihvatio. Vi ne vidite ništa sem što je nekome žao što je neko uspešan i što će sigurno dugo vladati na zadovoljstvo pre svega građana, jer smo tu upravo zbog građana, nismo zbog nas samih.Ovde samih.Ovde ću pomenuti i onih 65 projekata kanalizacione infrastrukture. Kao Kraljevčanin neću biti nezadovoljan i ljubomoran, jer i Kraljevo ima jedan veliki projekat koji je uz Evropsku banku banku za razvoj se sprovodi, to je prečistač koji je vrednosti 21 milion. To je nešto kapitalno, ne samo za grad Kraljevo nego za našu Republiku.Krajem

da jedan projekat koji se nadam, do tada ćemo sačiniti projektnu dokumentaciju u Krljevu, a to je vodosnabdevanje sa sistema vodo Lopatnica, da to bude nešto bitno i vrlo važno za Republiku Srbiju, kao što vodosnabdevanje jeste. Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima ministar finansija. **Siniša Mali** Hvala puno.Samo da se nadovežem na vaše izlaganje i dobro ste me podsetili jučerašnjeg sastanka na Odboru za finansije ili je to bilo pre dva dana, ako se ne varam.Dakle, najvažnije stvari koje želim da napomenem i da naglasim pred svim građanima Srbije. Dva su komentara bila najvažnija Fiskalnog saveta kada je budžet ili rebalans budžeta u pitanju. Kažu, idemo sa većim deficitom nego što je planirano. A veći deficit je posledica, kao što ste imali prilike da čujete, trećeg paketa pomoći i ogromnih nikada većih investicija i u zdravstvenu i u putnu i železničku i u celokupnu infrastrukturu u našoj sam im rekao, a šta biste vi ljudi želeli. Mi smo sa prvim i drugim paketom pomoći prošle godine spasli naše fabrike, spasli radna mesta, zadržali ljudima posao, obezbedili im da imaju sigurniju budućnost, da ublaže negativne posledice Kovida-19. Pa, koliko bi nas koštalo samo da smo pustili da se fabrike zatvore, da su ljudi ostali bez posla, da im nismo pomogli i kroz isplate tri minimalne zarade, u stvari bilo je i više minimalnih zarada i garantne šeme i moratorijum na isplatu kredita. A šta bismo mi onda ljudi radili? Ja odgovor na to pitanje nisam dobio. Pa, koliko bi nam godina trebalo da sve te fabrike ponovo otvorimo, da ljude vratimo na posao, ako bi ikada to bilo moguće. Koliko bi nam novca za to trebalo.Dakle, apsolutno jasno opredeljenje Vlade Republike Srbije da najveći teret krize preuzme država, da pomogne i privredi i građanima, da pomogne svima kako bi se maksimalno ublažile negativne posledice Kovida-19. Rekao sam dodatno uz to, da zdravlje nema cenu. Apsolutno nam ne pada na pamet da nemamo novca i da nemamo obezbeđene vakcine ili dobre bolnice, ili opremu u tim bolnicama, ili lekove i sve ono što je neophodno za zdravlje naših sugrađana.Sami smo svesni, svi smo svesni da smo ogromnu stvar uradili i pravovremenom nabavkom respiratora prošle godine, svom opremom koja je bila neophodna, sada vakcina i svega ostalog što je bilo neophodno za borbu protiv korona virusa.Druga stvar je bila, tu sam morao da reagujem i dobro da ste me podsetili, najveća ili druga najveća zamerka Fiskalnog saveta bila je – pa, dobro, a zašto pomažete svim građanima Srbije? Ne vidimo razlog da se pomaže svima? Ne vidimo razlog da se isplati ovih 100 evra prošle godine ili da se isplati sada dva puta po 30 evra ili dodatnih još 50 evra našim najstarijim sugrađanima? I onda su to pokušali da opravdaju time da ukoliko dajete novac građanima, da uđem sad u ekonomsku teoriju, onda je multiplikator toga na rast BDP-a jedan, jedan koma jedan, a ne znam, kada biste ulagali u investicije, onda je multiplikator veći.Ja sam jasno rekao – ljudi, nisu građani Srbije multiplikatori. Radi se o živim bićima, radi se o našim sugrađanima, radi se o našoj želji da svakome koliko god možemo pomognemo, i sa 100 evra prošle godine, a koliko je samo to značilo jednoj četvoročlanoj porodici sa četiri člana koji imaju iznad 18 godina, dakle, da polako, malo, koliko god može, ublaži te negativne posledice korona virusa, a sa druge strane da proširimo optimizam među građanima i da kažemo – država je tu, sigurni smo, stabilni, tu smo u ova teška vremena da vas podržimo, da vam pomognemo i da zajedno, odgovorno i solidarno prebrodimo ovu pandemiju korona virusa.Moj odgovor na to je da će država uvek biti tu za sve građane Srbije, uvek ćemo pronaći način da svakome pomognemo, kao što pomažemo i kroz ovaj treći paket pomoći, kao što smo pomogli i kroz prva dva paketa pomoći prošle godine, uvek ćemo se truditi da kada je kriza u pitanju sačuvamo naše fabrike, sačuvamo naša radna mesta, da i dalje privlačimo investicije i da otvaramo i nova radna mesta i trudićemo se da zdravlje ljudi uvek bude na prvom mestu – nabavka vakcina, ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu, jedna, druga, evo kreće i treća kovid bolnica, bićemo jedna od retkih zemalja koja će imati svoju fabriku vakcina.Dakle, želimo drugačiju želimo uspešnu Srbiju, želimo Srbiju koja je pobednik i želimo Srbiju koja, kada se završi ova pandemija korona virusa, bude prva u Evropi, ne samo po ekonomiji nego i po obrazovanju i po zdravstvu i svim ostalim parametrima po kojima smo zaostajali godinama i decenijama unazad. Hvala puno. Zahvaljujem.Reč ima dr Dragana Barišić. Izvolite. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Poštovani ministre sa saradnikom, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas je zaista zadovoljstvo govoriti o ovakvoj temi, jer je reč o pozitivnom rebalansu, rebalansu koji je izbalansiran, realan, rebalansu koji oslikava stabilnost Srbije, rekla bih.Ovim rebalansom potvrđujemo da je zahvaljujući teškim i nepopularnim merama, reformama tokom prethodnih godina, Srbija danas stabilna zemlja, uređena zemlja. Svakako, složićete se da je stabilan i održiv budžet i da su sada ove reforme kreirane upravo na osnovu prihoda i ušteda.Kao i ušteda.Kao što je ministar rekao i kao što su koleginice i kolege prethodnici govorili, ovim rebalansom utvrdiće se pomoć, kako građanima Republike Srbije, tako i privredi, ali nastaviće se i sa kapitalnim investicijama, nastaviće se sa ulaganjem u infrastrukturu, završiće se četiri auto-puta koja su započeta, ali otvoriće se radovi i na četiri nova.Država još jednom pokazuje da je vreme pljačkaških i 2000-ih godina na sreću iza nas i da je odgovorna politika, pre svega Vlade Republike Srbije, ali i predsednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića, zaslužna za sve ono što sada možemo da radimo. Otuda i podrška građana, koji vide da je poverenje koje su ukazali SNS 2012. godine opravdano i ta podrška je iz dana u dan sve veća, jer vide da je to politika budućnosti.Otuda zaista ne treba da nas čudi sva ona agresija onih koji su vladali do 2012. godine, jer smo svi svesni kakvu smo državu zatekli 2012. godine, šta su sve uradili i onda valjda sada, pokušavajući kroz nekakve nove saveze, neke navodno novoosnovane partije, pokušavaju da se vrate na vlast, nude neke planove, a u stvari svi znamo da takvi planovi ne postoje, jer smo imali priliku da vidimo šta su uradili do 2012. godine, lideri koji se sada skrivaju iza nekakvih navodno novih lica. Pokazali su da nemaju zdravu ideju. Ono što je sasvim sigurno jeste to da bi oni sada da se nađu na našem mestu i da troše ovaj budžet, odnosno ovaj rebalans budžeta, ali svakako to njihovo trošenje ne bi bilo kao što su naši planovi i planovi naše Vlade.Kada je reč o ovom rebalansu, verujem da isto ne bi imali ništa konstruktivno da kažu i da predlože, ne bi imali ništa ni da pohvale, jer to su, složićete se, dežurni mrzitelji koji samo znaju da kritikuju i da iznose neistine, tako da je suvišno i da govorimo o tome, jer građani Srbije dobro znaju ko su oni, jer to su oni isti žuto dosmanlijsko preduzeće koje je vladalo do 2012. godine, a sada samo pretočeno u nekakve saveze i više se ne zna koliko ih ima, kroz neke sitne partije, ali svakako bi se oni ujedinili jednog trenutka, ako bi im se za to ukazala šansa i ponovo bi vladali još gore i punili svoje džepove još gore nego što su radili do 2012. što me posebno raduje, jeste to da naša Vlada, naša republika, naš predsednik odolevaju svim tim provokacijama, i nastavljaju da rade i da grade budućnost Srbije, i jednostavno da se ne obaziru na sve te mrzitelje, koji samo znaju da kritikuju i ništa drugo.Kao Kruševljanka ponosna sam što će se evo izdvojiti sredstva za završetak radova Moravskog koridora, a svi mi koji živimo na tom potezu između Pojata i Čačka, znamo koliko je važna ova investicija, jer na tom potezu posluje preko 21 hiljada privrednih subjekata, što znači da će imati sniženje prilikom nabavke repromaterijala, sredstava i otvoriće se prostor za nove investicije, i za nova radna mesta, a između ostalog urediće se korito reke Morave, što je pričinjavalo ranije velike probleme, pogotovo žiteljima Trstenika.Ono što me posebno raduje, jeste i to da kao lekar mogu da kažem da je u 2021. godini opredeljeno mnogo više sredstava kada je zdravstvo u pitanju, pa podatak da smo 2019. godine imali 290 milijarde, a danas čak 417 milijardi za zdravstvo, je dovoljan podatak.Podsetiću građane i na to da su nekada ministri iz te dosmanlijske vlasti neverujući u zdravstvo koje vode, išli na operacije van Srbije, na rutinske operacije. Toliko to govori o njima i zaista kao što nekada neke kolege vole da kažu, bilo i ne ponovilo se.Još se.Još nešto kada je zdravstvo u pitanju, raduje me i to da će se graditi nova kovid bolnica u Novom Sadu, jer smo svedoci toga da je ova pandemija zaista uzela maha i da evo već više od godinu dana se borimo, ali pre svega želim da kažem da imamo jednu odgovornu državu, odgovornog predsednika koji je svojim ugledom uspeo da obezbedi čak četiri dostupne vakcine, dostupne svim građanima Republike Srbije, bezbedne vakcine, da bi mogli da se zaštite i da se što pre vratimo normalnim tokovima i normalnom životu.Ono što ovom prilikom kao lekar, kao građanka, želim i kao predstavnica parlamenta da pozovem građane Srbije, one koji nisu to uradili da se vakcinišu i da zaista što pre steknemo taj kolektivni imunitet za šta je potrebno više od 60% građana da se vakciniše.Imamo šansu, vakcine su tu i samo nedostaje ona dobra volja, da svi to obavimo i završimo sa opakom Kovid 19.Izgradnjom Kruševačke Kovid bolnice, pratile su raznorazne priče, pisanja, ne bih ni da imenujem i da reklamiram te naše nazovi političarke, koje su pokušavale da opovrgnu, ali videli smo sada, pogotovo u poslednjem talasu koliko je Kovid bolnica u Kruševcu značila i koliko je života, pre svega spašeno, tako da me raduje sve ovo što će se raditi.Ono što želim da kažem, to je da ovi dežurni mrzitelji koji žele po svaku cenu da se vrate na vlast ali bez programa i bez ideja mogu i dalje da nas mrze, a mi ćemo zajedno sa našom Vladom Republike Srbije nastaviti da radimo i da gradimo u Srbiji za budućnost naše dece, budućnost sve dece, jer, ponoviću još jednom Srbija je pokazala i uvek će, nadam se u narednom periodu pokazati s kim želi da ide napred.Hvala.

uopšte o funkcionisanju budžetskog sistema. Do sada su ministri finansija bili ti koji su prikupljali sredstva, a njihove kolege iz Vlade su ta sredstva trošili i oni su se prikazivali uglavnom kao nešto mnogo dobri, a minisar finansija je bio dežurni državni poreznik koga baš nešto i nisu voleli građani Srbije. Međutim, sada imamo priliku da vidimo da Ministarstvo finansija ima i drugačiji odnos prema građanima.Potpuno se slažem sa vama kada ste rekli da iza ovih brojeva stoje naši građani, njihovi životi, njihove porodice i njihove sudbine. To je, čini mi se osnovna stvar koju mnogi kritičari, svega ovoga što radi Vlada, predsednik i vi kao ministar ne žele da vide. To je, čini mi se najveći problem. Evo, već kada je održana ta sednica Odbora za finansije, prva vest je bila da država povećava deficit, da ne treba da se daje pomoć građanima i da ne treba da se ulaže u odbranu.To su bile prve vesti i te prve vesti su, u stvari prenete po ocenama našeg Fiskalnog saveta koji, očigledno nije uspeo da prevaziđe to da miljenici koji su sarađivali sa Božidarom Đelićem i ostalom kompanijom neće više nikada doći na vlast u Srbiju. Naravno, kako ga od milošte zovu, deda Pavle i tako dalje, nikako ne može da preboli to što više nije ni član Saveta guvernera, nije ni pomoćnik ministra i što CES Mecon više ne može da rasproda imovinu Srbije i nikako sa tim da se pomiri.Kada sam čitao ovu ocenu rebalansa, gospodine ministre, ja sam uporno tražio, gledao Fiskalni savet, uporno tražio i deo članaka o „ER Srbiji“ kada smo donosili Zakon o budžetu za 2021. godinu. Čini mi se da je čika Pavle, deda Pavle, kako ga od milošte zovu, odustao od toga da se bar kada je u pitanju „ER Srbija“ bavi politikanstvom i da nama šalje političke pamflete ovde u Narodnu skupštinu.Ali, još uvek to nije u potpunosti tako. Dovoljno je da pročitate samo par stvari. Obično građane to ne zanima, najčešće ni one koji izveštavaju o tome kakav je budžet. Često izveštavaju oni koji se u to uopšte ne razumeju.Zato i ta ocena i jeste da imamo neselektivnu pomoć, da imamo veliko povećanje u oblasti odbrane i onda se navode primeri zašto to tako ne bi trebalo da bude.Evo, sada ću da pročitam jedan deo koji kaže Fiskalni savet ili čika Pavle, deda Pavle, kao ga već zovu povećanje deficita u zemljama centralne i istočne Evrope, uglavnom je u rasponu od 1-2% BDP, dok u Srbiji ono iznosi 4%. Pri tome, Srbija je pre rebalansa bila zemlja koja je planirala manji deficit od proseka centralne, istočne Evrope, a sada je postala zemlja koja ima veći fiskalni deficit od proseka zemalja centralne istočne Evrope.To je potrebno da zaista, ako neko želi da izveštava o budžetu dobro da istraži sve što je napisao. Mi poslanici, isto tako treba da istražimo, da proverimo da li je sve to tačno.Fiskalni savet je rekao, ko nema mozga on će da prihvati odmah na prvu, ali ima i nas koji imamo mozga.

evo nama našeg komšije, Hrvatska 72,77% u predkriznom periodu, sada ima 86,3% planirano, a mislim da će biti i više, što su sa nama rame uz rame zemlje centrale i istočne Evrope, kako to oni kažu. Evo, Mađarska 65,5%, a planirano je da 2021. godinu završi sa 80%, i Mađarska je tu blizu nas, ili Austrija, zemlja evrozone, 70,5% predkriznih, sada 87,2% isto 15%. Evo, Slovenija, 65% predkriznih, sada 80,5%. Rumunija 35% predkriznih, sada 52%,to je skoro 20%. Slovačka 48,5%, sada 64%, to je 16,17%. Nije Srbija uopšte pri vrhu, nego u proseku zemalja centralne i istočne Evrope u odnosu na javni dug koji je uvećala u kriznim godinama.Čini mi se da je ovaj deo teksta koji je napisao čika Pavle, deda Pavle, čisto jedan politički pamflet.To se vidi već čim pogledate sledeću stranu. Kaže ovako – ovde je reč o pomoći našim građanima i privredi. Još jedna izuzetno skupa i neracionalna mera koje je specifična za Srbiju, jer neselektivna je isplata pomoći svim punoletnim građanima 60 evra, za sve penzionere uvećano još za 50 evra. Problem sa ovom merom je to što za nju nema raspoloživih sredstava u budžetu. To znači da svi poreski obveznici prvo moraju da se zaduže, a zatim uz kamatu da im se ta sredstva isplate.Pazite, narodni poslanik može da kaže da se svi poreski obveznici ili građani zadužuju, može da kaže i neki politički komentator, analitičar u nekim novinama ili u nekom sredstvu javnog informisanja, i jedni i drugi se bave politikom, i narodni poslanici i politički analitičari. Fiskalni savet ne sme da se bavi politikom, a ova ocena je isključivo politička, isključivo politička, i to se vidi u tekstu koji je rekao.Znate šta je najveći problem? Najveći problem je taj što smo godinama do 2012. godine,

fizičko lice sa najgorim kreditnim rejtingom u Srbiji ne zadužuje sa 7 ili 8% kamate. Znate zašto?

zato što država postoji radi njenih građana i hoće da pomogne svojim građanima da što lakše prebrodimo, prvo, zdravstvenu krizu koja uvek sa sobom povlači i ekonomske posledice,

je to neselektivan pristup? Kaže, ne trebamo da dajemo svima nego samo jednoj određenoj populaciji.Hajdemo malo da budemo jasni, bez obzira na finansijski i ekonomski status naših građana pojedinačno gledano, jedna ovakva zdravstvena kriza ostavlja ozbiljne posledice, ne samo po zdravlje nego i po mentalno zdravlje svakog čoveka i cilj je da pokažemo građanima da postoji država koja brine o njima i pomaže im da ove mere, koje već dugo traju, što je god moguće i lakše prežive i prebrode.To ide čak dotle, gospodine ministre, da vam kažu da vi niste smeli da planirate u budžetu za 2021. godinu, znači ovo što sada menjamo, kažu vam da niste smeli da planirate precizno prihode od akciza, jer ste bili zaplašeni mogućnostima da Srbija uvede novo vanredno stanje. Evo, to pišu u oceni Fiskalnog saveta i da ste samo zbog toga vi planirali 170 milijardi dinara prihoda od akciza na naftine derivate. To kaže naš Fiskalni savet.Hajde da pogledamo koliko je bilo planirano 2020. godini pre krize i pre nego što smo znali za vanredno stanje. Planirano je 168,5 milijardi. Nismo znali da će u 2020. godini da bude vanredno stanje, planirali smo 168,5 milijardi. Vi ste planirali u 2021. godini 170 milijardi i 100 miliona, a ostvareno je 173 milijarde, planirano je u stvari za 2021. godinu ovim rebalansom tri milijarde uvećanje.Znate zašto im to smeta? Zato što je dobar deo tih prihoda od akciza, poreskih prihoda i svih drugih poreskih davanja rezultat onih mera koje ste sprovodili u toku 2020. godine, toliko napadanih evra po građaninu, toliko napadanih neisplaćenih minimalnih zarada, to je rezultat toga i prenosi se u 2021. godinu, ali to deda Pavle, čika Pavle, neće da kaže. To mu smeta.Isto tako se pominje zašto se privredi koja dobro radi pomaže. Ama, ljudi, svako ko, prvo, ozbiljni ljudi koji se bave privredom, tu pomoć isključivo koriste za svoje radnike, a to što ih rasterećujemo omogućavamo im da investiraju i u moderniju proizvodnju i otvaranje novih radnih mesta i povećanje konkurentnosti privrede koja je u Srbiji, nigde drugde, nego u Srbiji, da budu još konkurentniji, da imaju još više radnika, ali to takođe Fiskalni savet neće da vidi.Njima je jedini razlog zašto se povećava za odbranu, kao da ne vidimo u kakvom svetu danas živimo i ne vidimo koliko je zemaljska kugla danas nesigurno mesto, ali svakako najveći deo tog novca opet će otići u našu namensku, gde rade naši građani, gde rade naši ljudi, od toga će da prime plate, ali to Fiskalni savet opet neće da kaže.Njima kaže.Njima je za cilj da svaki potez koji Vlada ima, koji Aleksandar Vučić, kao predsednik Republike, stvori autoritetom, želi da pomogne i Vladi i građanima Republike Srbije… Po njima to nema smisla i treba na svaki način napadati, zato što vide da je sada Srbija mnogo bogatija nego u 2012. godine i ponovo bi da rasprodaju državnu imovinu, kao što je to čika Pavle, deda Pavle radio dok je bio pomoćnik Božidara Đelića ili dok je bio u Savetu guvernera Narodne banke ili da se Đilas ponovo domogne samo sada, pošto imamo više para, mnogo više od 700 miliona evra.Mislim da treba da nastavite da pokazujete da Vlada Republike Srbije prvenstveno brine o svojim građanima, o svojoj privredi, a Fiskalni savet prepustite nama narodnim poslanicima.

nadovežem na izlaganje koje ste imali priliku da čujete.Dakle, još jedanput prošle godine, u doba najveće ekonomske krize, imali smo, sećate se, 45 dana potpuno zatvaranje naše ekonomije. Naplata domaćeg poreza na dodatu vrednost u 2020. godini, u broj, iznosila je 372,5 milijardi dinara, godinu dana ranije za celu 2019. godinu iznosila je 354,4 milijarde dinara. Dakle, za 18 milijardi dinara više smo naplatili PDV-a prošle godine u odnosu na 2019. godinu,

bi ovo bio slučaj, ne bismo na ovaj način sačuvali ekonomsku aktivnost, a naplata poreza na dodatu vrednost je direktni indikator koliko vam je zdrava ekonomija u smislu prometa, u smislu održanja stabilnosti, ekonomskih aktivnosti. Da nije bilo, ne bismo to sačuvali, ne bismo to imali, da nije bilo prvog, drugog paketa pomoći, da nije bilo ove podrške države koju smo dali i građanima i privredi. Zato je besmisleno da bilo ko dovodi u pitanje opravdanost prvog, drugog, trećeg paketa pomoći na način na koji to radimo.Ne bismo, ljudi, imali ni najmanji pad BDP-a u Evropi od 1% da nije bilo i prvog i drugog paketa pomoći, upravo definisanog i sprovedenog na način na koji smo mi to definisali. I nema ko šta tu da nam kaže. Bolji smo od velikog broja zemalja u Evropi, u svemu u ovom trenutku, i zdravlju naših javnih finansija i BDP-a koji raste i očuvanju radnih mesta i očuvanju proizvodnih kapaciteta i u tome da nam je javni dug ispod 60% BDP-a, uprkos tako velikoj pomoći.Dakle, to su činjenice. To su ekonomski indikatori koje ne možete tek tako da zanemarite i zato idemo sa puno optimizma i sigurnosti i u treći paket pomoći privredi i građanima sa ovim rebalansom i idemo u nikada veće investicije, jer će te investicije pogurati naš BDP i pogurati dalje, ne samo kvalitet života građana Srbije, nego i razvoj naše ekonomije. Hvala puno. Zahvaljujem.Reč ima Dubravka Filipovski. predloženi treći paket pomoći i predloženi rebalans predstavljaju snažan impuls države građanima i privredi na pandemiju sa korona virusom, predstavljaju najbolji mogući odgovor svim dušebrižnicima i svim kritičarima na izazove sa kojima se Srbije uspešno nosi.Prva nosi.Prva dva paketa pomoći su bila sa ciljem da građani i privreda prežive ovaj težak period, najteži u ekonomskom smislu posle Drugog svetskog rata, paket sa predloženim rebalansom je već podsticaj preduzećima da zadrže radnike na svojim radnim mestima do kraja ove godine i podsticaj privredi da, kada se završi ova kriza, korona kriza, bude otvorena za nova tržišta.Prva dva paketa pomoći su se pokazala kao dobro osmišljeni, dok je naša privreda pokazali otpornost i žilavost, a verujem da će i ovaj treći paket sa rebalansom ispuniti svoju svrhu.Za svo ovo vreme Srbija se uspešno bori na dva fronta na privrednom i na zdravstvenom, i na oba ima značajne rezultate. Dok su mnogo razvijenije zemlje u lokdaunu, imaju probleme sa nabavkom vakcina,

se u svetu sve više govori o Srbiji kao uspešnom modelu protiv korona krize o Srbiji u svetu govori kao zemlji u kojoj se grade bolnice, u kojoj se vakcine primaju po izboru i sprovode po uspešnom modelu digitalizacije i danas se na naše veliko zadovoljstvo govori o Srbiji koja će biti jedna od retkih zemalja u svetu koja će proizvoditi svoju vakcinu, a sve više se govori i o privrednom uspehu Srbije.Opšte je poznato da je Srbija prošle godine imala pad BPD-a od samo 1% što je, podsećam, bio najbolji ekonomski rezultat u Evropi i što je danas sa pravom u ovom visokom domu više puta i rečeno.Međutim, ti rezultati nisu samo u BDP. Tokom 2020. godine Srbija je u odnosu na 2019. godinu uspela da poveća industrijsku proizvodnju za 0,4%, uspeli smo ove godine da imamo 50.500 više radnih mesta u odnosu na prošlu godinu, uspeli smo da zadržimo inflaciju na 1,6%, uspeli smo da povećamo plate i penzije, penzije za za 5,9% u ovoj godini. Prosečna plata u januaru je iznosila 536 evra, cilj je da do kraja 2021. godine prosečna plata u Srbiji bude 600 evra, a 2025. godine 900 javni dug je pod kontrolom. Činjenica da je i budžet za ekologiju veći za 50%, da su 3,4 milijarde uložene u 22 lokalne samouprave za izgradnju kanalizacije i fabrika za prečišćavanje je nešto što smo pre nekoliko godina mogli samo da sanjamo ili samo da maštamo, da se u zdravstvo ulaže milijarda više ove godine samo u odnosu na prethodnu godinu, da se u kapitalne investicije u ovom trenutku ulaže 7,2% BDP, što je za 1,5 puta više u odnosu na 2010. godinu kada se

u Srbiji 4,9% BDP. Sve to govori o našoj ekonomskoj sigurnosti, o našoj političkoj stabilnosti, o atraktivnosti Srbije za ulaganje i boljem imidžu.Činjenica da će se u Srbiji graditi osam auto-puteva u ovoj godini, četiri se već grade još četiri su u planu, da građani Srbije već za koji dan od 28. aprila treba da se prijave za nove podsticaje i nova sredstva države, činjenica da smo posle 2015. godine upravo ove godine prvi put zabeležili da se naši mladi, obrazovani ljudi iz sveta, iz Evrope vraćaju u našu zemlju u odnosu na to koliko ih ide, su od nemerljivog značaja.Predlog značaja.Predlog da mi ovu godinu završimo sa 6% BDP je veoma važan i drago mi je što smo danas od vas ministre čuli da realni pokazatelji idu u tom pravcu. Zašto je to važno?

što smatram veoma važnim u narednom periodu je da, a nije direktna nadležnost vaša ministre Mali, je da što pre, ukoliko nam to situacija bude dozvoljavala, decu vratimo u škole, da ih vratimo u klupe

su ovo činjenice koje pokazuju da se Srbija odlično nosi, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, sa svim ovim izazovima, da pokazujemo da zdravlje nacije za nas nema cenu, da se borimo za ekonomiju, nikad veće investicije i bolji život građana Srbije. Zbog toga ću u Danu za glasanje podržati predloženi rebalans sa svim pratećim zakonima. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Goran Kovačević. rasprava o Predlogu rebalansa budžeta u stari prvo nam kaže da nepredvidivo vreme u svetu i dalje traje. To nepredvidivo vreme odnosi se na javne finansije i monetarnu politiku i to nije ništa neuobičajeno za uslove recesije koja vlada danas u svetu. Ceo svet globalno se nalazi u teškim ekonomskim problemima.Mi od 2014. do 2020. godine nismo imali rebalans budžeta, a u tom periodu od 2014. do 2017. godine promenili smo ekonomsku sliku Srbije, uradili da Srbija izgleda potpuno drugačije. Bili smo dovoljno pametni, znali smo da smo mogli i realno da predviđamo i da realno realizujemo i planski i racionalno u teškom vremenu.Za svaku zemlju koja prolazi kroz taj period ekonomskih promena to svakako nije laka stvar, veliki izazov. Od 2017. do 2020. godine crpeli smo plodove ekonomskog rasta i razvoja, imali smo veliki ekonomski suficit. Praktično, građani Srbije, privreda, cela država imala je benefite. Kada dođe teško ekonomsko vreme i kad dođe teško vreme onda prvo što vidite su problemi i istina. Istina da se vidi šta se radi. Kada radite i ne radite rezultati u teškom vremenu stignu mnogo pre.Svetska bolest, u stvari je sneg i jasno vidimo tragove u tom snegu. I u zdravstvu i u ekonomiji Srbija danas ima razloga da se ponosi. Pre godinu – godinu i po dana, kada je krenula pandemija i kada su krenule ekonomske krize, svako od nas pojedinačno iznosio je svoje mišljenje i Vlade i ministri i Fiskalni savet, ne samo kod nas u Srbiji, nego u celom svetu i profesori ekonomskih fakulteta, privrednici, građani. Kada danas pogledate posle godinu dana, malo se od toga što su pričali ostvarilo.Rezultati u srpskoj ekonomiji su veliki, ali su rezultati u srpskom zdravstvu još veći. Mi smo, ministre, u ekonomiji, u stvari budili nadu, budili nadu u ekonomiju i zdravstvo, a zdravstveni radnici su nam spašavali živote i zato im neizmerno hvala.U stvari, naša politika se svela u prethodnih godinu dana na dva sidra – zdravstvo i ekonomija. U zdravstvu smo sve uradili, pošto pričamo o budžetu, da obezbedimo dovoljnu količinu sredstava da kupimo bolnice, da kupimo vakcine i maske i respiratore i rukavice i da zaposlimo hiljade novih zdravstvenih radnika da nam spasu život, zato što u uslovima krize ekonomske ili zdravstvene preživljavanje je suština.U oblasti ekonomije branili smo tri ključna makroekonomska parametra. Branili smo stopu inflacije i mi imamo makro-ekonomsku stabilnost koja kaže da će inflacija u ovom periodu biti od 2 do 2,4%. Branili smo nivo nezaposlenosti koji je na 9% kao nikad u istoriji, kao da nije ekonomska kriza i branili smo rast BDP. Sve smo to branili fiskalnim merama.Znate, danas u svetu imate nacije, imate države koje to rade iz primarne emisije. Rezultati Srbije su još veći zato što smo to radili iz realnih fiskalnih izvora. Kada pogledate šta mi nastavljamo da radimo u narednom vremenskom periodu, u stvari mi hoćemo da ovim rebalansom budžeta učinimo da nam BDP u narednom vremenskom periodu bude veći.Kako veći.Kako to radimo? Prosto. Investiramo u javnu potrošnju, odnosno u ličnu potrošnju. To u javnoj potrošnji je čist kenzijanski model javnih radova i investicija u javnu potrošnju, ali u pravu ste kada kažete o multiplikatorima na Odboru za budžet već suviše dugo, dve godine vodimo raspravu. Naravno, ministre, da multiplikatori deluju i na ličnu potrošnju tako što Kejns kaže, klasična definicija bez bilo kakve dileme i bilo kakvog našeg tumačenja da podižu agregatnu tražnju. Kada podižu agregatnu tražnju, dovode do rasta investicija. Kako rastu investicije, automatski raste i BDP. Prosto, Prosto, besmisleno je više polemisati oko funkcionisanja multiplikatora u javnoj potrošnji i ličnoj potrošnji.Javne investicije u stvari podižemo na tri načina, javnim investicijama koje su na 7,2% kao nikada u budžetu Republike Srbije, investicijama koje dolaze iz inostranstva i koje su u ovom delu Evrope najveće, duplo su veće nego sve druge zemlje na zapadnom Balkanu koje imaju spoljne investicije i naravno da podižemo investicijama koje dolaze iz sektora privrede i stanovništva građana Srbije.U oblasti lične potrošnje u stvari preuzimamo teret socijalne odgovornosti građana i privrede na državu Srbiju šireći obuhvat mera različitim merama, vi ste o tome govorili danas, poslanici su govorili, da ne polemišemo, da ne pričam o tome, paket od 270 milijardi dinara ili 17,2% BDP u tri paketa, preuzimanje socijalnog tereta na građane od građana Srbije na državu Srbiju.Imamo

ali s obzirom na pad koji su imali u 2020. godini, oni imaju negativnu stopu rasta u odnosu na pretkriznu 2019. godiSrbija ima realan rast i u 2021. godini, a u 2020. godini po svim projekcijama bićemo ponovo lideri. I da se vratim na ključna pitanja koja se danas otvaraju i polemike koje se vode, na deficit i na javni dug. Naravno kada govorimo o deficitu u stvari mi govorimo o činjenici da je to samo alat i pre godinu dana i za vreme rasprave o budžetu za 2021. godinu i danas kažem da deficit uopšte nije bitan. budžeta u deficitu ne znači ništa. Mi danas deficitom branimo makroekonomske parametre.Da se vratim na stepen zaduženosti Srbije od 60%, odlična je stvar što Srbija nije zadužena preko 60%, ali kada govorimo o stepenu zaduženosti onda bih ja napravio jednu digresiju zato počinje da mi smeta kada se govori o mastriktu i 60% stepena zaduženosti. Ceo paket mastrikta sastoji se iz četiri dela i stopa inflacije od 1,5% rasta ekonomije od 5% od deficita od 3% i kada uzmete 5% i 3% podelite onda je stepen javnog duga 60%. To je mastrikt.Do 2016. godine 200 puta je zvanično mastrikt prekršen. Danas verovatno i 300 i 400 puta, niko ne vodi računa i mastriktu. Dobro je da Srbija bude ispod 60%, ali i 70% i 65% i 80% u stvari ne utiče zato što u vremenu ekonomske krize stvari izgledaju potpuno drugačije. Zašto je dobro da budemo ispod 60%? Postoje dva razloga. Prvi razlog, zato što nam to stvara resurse koji su dodati za vreme koje je pred nama. Niko od nas ne može da kaže da će kriza trajati još jedan dan, tri godine ili pet meseci. Niko ne zna koliko ćemo novih skupih lekova morati da kupimo, niko ne zna koliko ćemo novih paketa pomoći morati da uradimo i kad korona prestane zato što će ekonomska kriza nastaviti da funkcioniše.Druga stvar, kada imamo mali dug jasno je da se nalazimo u manjem evridžu, kako u finansijskom tako i poslovnom i da su te makazice koje su izražene danas kod mnogih zemalja, a čiji javni dugovi prelaze 100%, 150% drugačije u odnosu na nas. Ja sam nekako srećan kada pogledam da Srbija danas ulaže svoja finansijska sredstva u rast lične potrošnje njenih građana, ali i građana susednih država. Kada to kažem, nikako ne mislim na Kosovo i Metohiju, zato što pokazujemo, gospodine ministre, koliko možemo da budemo jaka i moćna država u ovom delu Evrope. Objektivno, mi smo uvek bili jaka i moćna država. Dešavalo se ponekad i godinama i vekovima da zbog svojih lidera i zbog svojih načina ponašanja to nismo ostvarivali, ali kada smo jedinstveni, kada znamo šta radimo onda nam je uvek lakše. Naravno da danas izgleda prilično jednostavno i prilično prirodno kada imate svog lidera kakav je Aleksandar Vučić da Srbija danas izgleda drugačije i moćnije, ali nikada ne treba da zaboravimo vreme u kome to nije izgledalo tako zato što smo mi Srbi sposobni da povratimo ono što je teško, da učinimo stvari koje nisu dobre za srpski narod.Kritike koje dolaze danas u principu ne tiču se onoga što mi danas radimo, ne tiču se naših mera, ne tiču se onoga kakvi su na rezultati, već počinju sa rečenicom - šta će biti ako bude. A biće ekonomskih problema, tek smo možda na početku ekonomske krize, biće zaštite domaćeg tržišta. Svetska ekonomija će izgledati potpuno drugačije nego što izgleda danas. Imaćemo Aziju koja i danas nije u krizi, ali kada dođe to drugo vreme, ti drugi problemi mi već danas stvaramo jasne preduslove da Srbija lakše izgleda.Dame i gospodo, mi danas u stvari svojim novcem kupujemo ekonomski rast i razvoj, novcem koji smo mi zaradili. Svojim novcem kupujemo i zdravlje i ekonomski rast. Kupujemo i naoružanje kao retko kada u istoriji.Dame i gospodo, mi svojim novcem danas pravimo bolju državu za nas i našu decu. Zato ću ja glasati za ovaj budžet i rebalans budžeta, zato što je to samo jedna stepenica ka jakoj i moćnoj Srbiji. Ja vam se zahvaljujem. Jelena Kocić. **Jelena Kocić** Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, ja bih na samom početku svog izlaganja najpre izrazila veliku zahvalnost vama, poštovani ministre, Vladi Republike Srbije i našem predsedniku Aleksandru Vučiću zbog odgovorne politike koju vodi naša država i zbog toga što brinete o svim kategorijama stanovništva u ovim teškim vremenima kada se čitav svet i dalje bori sa ovim opakim virusom.Godina za nama je bila jako teška, najteža za one koji su izgubili članove porodica, teška za naše zdravstvene radnike koji danonoćno rade u skafanderima razdvojeni od svojih porodica, teška za naše penzionere koji su naša najosetljivija kategorija stanovništva i o kojima imamo moralnu obavezu da brinemo, ali i za sve nas koji smo više od godinu dana u svakodnevnom strahu za svoje najmilije.Ono što nam daje snagu i što nas ohrabruje da se borimo u ovim teškim vremenima jeste činjenica da je Srbija danas stabilna zemlja, da imamo odgovornu Vladu i da imamo odgovornog predsednika Aleksandra Vučića kome je zdravlje naših sugrađana i bolji život na prvom mestu.Mi danas govorimo o rebalansu budžeta za 2021. godinu koji je usmeren na ublažavanje posledica izazvanih pandemijom virusa Kovida 19, kao i na uvećanje kapitalnih investicija pre svega u oblasti izgradnje zdravstvene infrastrukture.Vlada

sve privrednike, ali i sve građane Republike Srbije.Podsetiću da je ukupna vrednost prethodna dva paketa isplaćena prošle godine iznosila oko šest milijardi evra, a da je jednokratnu pomoć od 100 evra dobilo 6,2 miliona naših građana.I ove godine država vodi računa o svojim sugrađanima, te će u maju i novembru mesecu svi punoletni građani dobiti po 30 evra, odnosno ukupno 60 evra, nezaposleni će u junu dobiti još 60 evra, dok će naši penzioneri u septembru dobiti još 60 evra, što znači da će za naše penzionere biti ukupno 110 evra.Ovim evra.Ovim merama biće obuhvaćeni i ugostitelji i turistički radnici i prevoznici, a novina u odnosu na prethodna dva paketa pomoći je što će sada minimalna zarada biti isplaćena i za zaposlene u velikim preduzećima. Prethodna vlast je srozala ugled naše države u regionu, u svetu, ali i kod naših građana koji su vremenom izgubili poverenje u sistem, izgubili poverenje u institucije, izgubili poverenje u državu, te je danas i dalje jako neobično da se situacija promenila, da danas imamo odgovornog predsednika koji je u najtežim trenucima uz nas i dok druge zemlje i dalje imaju problema oko nabavke vakcina, mi u Srbiji imamo dovoljno vakcina da zaštitimo zdravlje svih naših stanovnika, ali i da pomognemo našim prijateljima u regionu.Često na terenu razgovaram sa našim građanima, sa onima koji su primili vakcine, ali i sa onima koji još uvek nisu jer su u dilemi da li da to učine zbog raznih natpisa i komentara nestručnih ljudi na društvenim mrežama. Ispričaću vam samo jedan primer, u razgovoru sa jednim mojim sugrađaninom iz Leskovca, na moje pitanje - da li je primio vakcinu s obzirom da spada u osetljive kategorije stanovništva on je meni odgovorio da nije jer je u dilemi zbog toga što njegovi prijatelji koji žive u jednoj našoj susednoj zemlji nisu primili vakcinu jer tamo nema vakcina za sve stanovnike, ima samo za određene kategorije, dok je njemu jako čudno da mi u Srbiji imamo četiri vrste vakcina, da možemo da biramo od kog proizvođača ćemo dobiti vakcinu i da naš predsednik konstantno apeluje i moli građane Srbije da zaštite svoje zdravlje i ovo je samo jedan od primera koji nam pokazuje da naši građani, naši penzioneri koji su preživeli teška vremena kada su ostajali bez posla, kada su gašena preduzeća nisu navikli da imaju oslonac u svojoj državi, nisu navikli da u teškim vremenima predsednik stane uz svoj narod. Te se i u ovoj situaciju i dalje sa nevericom prihvataju činjenicu da je Srbija danas ugledna država, da naš predsednik ima ugled zahvaljujući dobroj spoljnoj politici koju vodi, što u prilog govori i činjenica da će se u našem Torlaku pokrenuti proizvodnja četvorovalentne vakcine za grip i da će naša država pored Francuske i Engleske biti jedina zemlja koja će proizvoditi ovu vakcinu.Ulaganje samo u opremu iznosiće 100 miliona evra, a mi ćemo za četiri godine, kada ćemo početi sa proizvodnjom ove vakcine, moći da stanemo na crtu i najrazvijenijim ekonomske reforme koje su sprovedene u periodu od 2014. godine rezultirale su da mi poslednje četiri godine imamo suficit u budžetu. Iz tog suficita mi danas gradimo i održavamo Srbiju. Iz tog suficita mi smo izgradili dve kovid bolnice, u Batajnici i u Kruševcu, za samo četiri meseca i moramo priznati da se retko koja država može pohvaliti da za samo četiri meseca izgradi jednu bolnicu tako brzo, efikasno i kvalitetno.U kovid bolnici u Kruševcu danas radi oko 600 radnika, lekara, medicinskih sestara i drugog medicinskog osoblja. Tamo su zaposleni i lekari iz Leskovca odakle ja dolazim, pa mogu reći da je ova bolnica od nemerljivog značaja zbog toga što je tamo spašeno mnogo života, ne samo mojih sugrađana, već i pacijenata iz Niša, iz Vranja, iz cele južne Srbije.Važna vest za naše građane je da se rebalansom budžeta planira i dalje ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu, te uskoro očekujemo izgradnju još jedne nove kovid bolnice u Novom Sadu.Naši Sadu.Naši građani koji su ranijih godina odlazili iz Srbiji i često se hvalili na društvenim mrežama kako im je bolje negde preko kada je počela ove pandemija korona virusom svi su brže krenuli nazad. Srbija je ih je rado dočekala, jer su se kod nas u Srbiji bolnice gradile, počela je da stiže oprema sa svih strana, stizali su nam respiratori. Prošle godine registrovano je 50.500 više zaposlenih, a tokom 2020. godine porastao je i izvoz.Srbija je jedna od retkih zemalja koja je uprkos stravičnoj ekonomskoj krizi sa kojom se susreo ceo svet povećala plate u javnom sektoru, povećala cenu minimalne zarade, povećala penzije, što znači da i u najtežim trenucima smo pokazali da smo uz naš narod.Rebalansom su izdvojena i dodatna sredstva za poljoprivrednike, povećana su izdvajanja za 5,5 milijardi dinara.Naša država se danas bori na dva fronta, na zdravstvenom i na privrednom. Na čelu prvog je naša premijerka, gospođa Ana Brnabić, dok ekonomski deo vodi naš predsednik Aleksandar Vučić koji je učestvovao u kreiranju ovih paketa pomoći za naše građane. I na jednom i na drugom frontu mi danas ostvarujemo fenomenalne rezultate, jer danas čitav svet govori o Srbiji i o načinu na koji se mi borimo sa korona virusom i uspehu koji imamo u vakcinaciji, a sigurna sam da će tako biti i kada je reč o ekonomskim merama koje danas donosimo.Tako da, ja ću sa zadovoljstvom, ispred poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržati rebalans budžeta.

dušebrižnici se polako pitaju – što ovako Srbija ulazi u aprilu mesecu u rebalans, kao da je rebalans budžeta crveneo slovo i da može da se predvidi kako će život da izgleda do kraja godine. Obzirom da znamo koja je pošast i koja je epidemija zavladala celim svetom niko živi nije mogao da predvidi u kojim razmerama i dokle će ovo da traje i otuda je sasvim normalno i prirodno da se budžet usaglašava sa potrebama života.Između ostalog i sama država Nemačka je pristupila rebalansu budžeta još pre Republike Srbije i tu ništa nije nikakva novost.Kada pogledamo koliko je samo sredstava uloženo u prvom i drugom paketu, koji je to iznos, lako ćemo da se složimo da je rebalans budžeta više nego neophodan i potreban, a kad još vidimo u koje namene i u koje svrhe će se koristiti ova sredstva onda je time potpuno opravdano donošenje ovako jednog rebalansa.Dakle, u prvom i drugom paketu koji je bio namenjen privredi Republike Srbije i građanima Republike Srbije koji su samo zahvaljujući ovim merama koje su date preživeli sve nevolje i sve muke koje su nas zadesile u 2020. godini, a taj iznos je bio 704 milijarde dinara ili šest milijardi evra.Treći evra.Treći paket koji se planira i predviđa iz ovog rebalansa budžeta je težak 257 milijardi dinara ili preko 2,5 milijarde evra i ta sredstva će biti upotrebljena, ja ću navesti u koje namene će biti trošena i zašta su namenjena, a ono što je najbitnije u svemu ovome jeste da se javni dug neće promeniti i neće preći iznos od 60% prema BDP-u državi Srbiji.Planirani deficit u prvom tromesečju je bio 80 milijardi. Ostvaren je sa 23 milijarde, što znači da smo skoro 60 milijardi imali više prihoda u odnosu na planirana sredstva i to je dobar pokazatelj i dobar rezultat.Kada govorimo o učešću javnog duga u društvenom proizvodu podsetićemo se samo kako to izgleda u razvijenim zemljama Evrope koje barem slove, a i jesu i jesu takve. Jedna Nemačka ima preko 80% javnog duga u BDP-u, da ne pominjemo Grčku koja prelazi preko 200%, Italija 170%, Španija 150%, Crna Gora preko 100%. To su sve pokazatelji koji govore gde se Srbija nalazi danas.Ulaganje u kapitalne investicije za ovu godinu je namenjeno preko 430 milijardi ili 7,2% od BDP što se nikad u istoriji u Srbiji nije desilo, a to je jedan dobar pravac i dobar pokazatelj kako se naše rukovodstvo ponaša i kako vodi zemlju Srbiju i u kom pravcu je vodi.Ukupna pomoć privredi i građanima iznosi 17,6% od BDP u zemlji Srbiji i sada zašta su opredeljena ova sredstva i kako se ona koriste. Trenutno u Srbiji se radi četiri autoputa, a u planu je da ove godine se krene sa izgradnjom još četiri autoputa.

izgradnja fabrike za proizvodnju četvorovalentne vakcine za grip i svrstaće zemlju Srbiju među tri države u svetu koje se bave tom proizvodnjom, a obim ulaganja će biti preko 100, 150 miliona evra, početak izgradnje metroa u Beogradu, program izgradnje 2020-2025. godina, gde je planirano preko 14 milijardi evra, a radi se o infrastrukturnim projektima kao što je voda, kanalizacija i fabrike za prečišćavanje vode u lokalnoj samoupravi. Izgradnja kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu,

Izgradnja nekoliko bolnica u Vranju, Pirotu, Prokuplju, Leskovcu i kada dodamo malopre obaveštenje od poštovanog ministra koliko Kancelarija za javna ulaganja ulaže sredstava u nove domove zdravlja, nove bolnice i opremanje i izgradnja škole, onda je jasno rečeno kakva slika danas u Srbiji živi i kako se i u kom pravcu Srbija gradi i razvija.Novim paketom mera je predviđena pomoć za autoprevoznike, gde će za šest narednih meseci po svakom vozilu biti opredeljeno po 600 evra. po 600 evra. Gradski hotelima, ugostiteljima i turizmu je takođe predviđena pomoć iz ovog trećeg paketa pomoći.Pomoć u vidu tri puta po jedna polovina od minimalne zarade, pomoć građanima Srbije dva puta po 30 evra, plus 50 evra po penzioneru, pomoć svim nezaposlenim u visini od 60 evra, pomoć Srpskoj zajednici na KiM za svakog člana zajednice po 100 evra, računajući i decu, plus 100 evra za nezaposlene.Dakle, jasna je slika da se Srbija razvija i raste u onim razmerama kako odgovara građanima Srbije. Onima koji nisu zadovoljni i želeli bi da Srbija drugačije izgleda, tu mi ne možemo pomoći, jednostavno pomažemo građanima Srbije da se tako

ima izdvojena sredstva i za pomoć privredi i građanima, sredstva su potpuno obezbeđena i ono što je najvažnije, još jednom moram da napomenem, da učešće javnog duga u BDP ovim neće preći 60%, što je odlična stvar. Ne smem ni da pomislim, ne daj Bože, da nas je ova neman zadesila za vreme žute vlasti, šta bi se desilo sa privredom, šta bi se desilo sa građanima Srbije, pola nas bi pocrkali od muke i nevolje.Ovo je pravi primer kako se vodi država Srbija pod rukovodstvom predsednika Aleksandra Vučića i naše Vlade Republike Srbije. Živela Srbija i hvala. Zahvaljujem.Narodna poslanica Rajka Matović. pred nama se nalazi prvi rebalans budžeta. Kada smo glasali za budžet za 2021. godinu, taj budžet je bio spreman na najgore moguće scenarije, obzirom da se nalazimo u krizi izazvanoj pandemijom korona virusa. Ovaj rebalans je kao što smo imali priliku da čujemo u uvodnom izlaganju, snažan odgovor krizi i može se podeliti u tri celine.Kada je počela kriza izazvana pandemijom korona virusom, mi nismo mahali milijardama koje nemamo, naprotiv, trezveno i realno smo u sveopštoj histeriji, sagledali situaciju i preduzeli najbolji paket mera pomoći privredi i društvu za koje smo imali mogućnosti.Ovaj rebalans može se podeliti u tri celine. Prvi deo se odnosi na paket mera pomoći privredi i građanima koji iznosi približno 257 milijardi dinara. I, ako je naša ekonomija tokom 2020. godine bila zaključana 45 dana imali smo dva paketa pomoći privredi i građanima. Svaki punoletni građanin koji je to želeo dobio je pomoć u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti od države, a poslodavcima je odloženo ili umanjeno plaćanje poreza i doprinosa, a isplaćene su i tri minimalne zarade.Treći paket mera predviđa da se pored podsticaja privredi svakom punoletnom građaninu koji to bude želeo, isplati i dva puta po 30 evra u dinarskoj protivvrednosti, penzionerima još dodatnih 50 evra, a nezaposlenim licima 60 evra. Svakog meseca do kraja godine biće realizovan neki vid pomoći državi, tako i građanima. Prijava za bespovratna sredstva građanima počinje 28. aprila ove godine. Sve ovo radimo kako bi sačuvali stabilnu ekonomiju i otvorili našu privredu.Drugi deo se odnosi na realizaciju plana „Srbija 20-25“ i predstavlja ulaganja u velike kapitalne projekte koji vuku našu ekonomiju napred. Biće uloženo 14 milijardi dinara u putnu i železničku infrastrukturu. Poslednjih 30 godina nije bilo odvojeno ovoliko novca za ulaganje u velike kapitalne projekte. Trenutno se gradi četiri autoputa, a do kraja godine nas očekuje otvaranje radova na četiri nova autoputa. Ukupno će se do kraja godine u Srbiji graditi osam autoputeva.Kako dolazim iz opštine Surčin, ne mogu, a da ne pomenem kako se u ovoj opštini grade i očekuju dva velika kapitalna projekta, jedan je trenutno nastavak radova na autoputu Miloš Veliki, na deonici od Surčina do Novog Beograda, gde su radovi već počeli, a drugi veliki projekat koji nas očekuje jeste izgradnja nacionalnog stadiona. Stadion će biti među najlepšima u Evropi. Mnogim građanima upravo nije jasno kako veliki kapitalni projekti utiču na svakodnevni život, upravo ovim primerom u Surčinu gde očekujemo ova dva velika kapitalna projekta možemo da vidimo na ovom primeru. Samim tim prolaskom dva autoputa, dolaskom nacionalnog stadiona, očekuje se da će nekretnine u Surčinu da poskupe preko 30%. Očekuje se povećan promet i ljudi i roba, samim tim to će uticati na bolji životni standard svakog građanina Surčina.Treći deo ovog rebalansa namenjen je većim ulaganjima u zdravstvenom sektoru. Ulaganje u zdravstvo biće veće za jednu milijardu evra nego prethodne godine. Znamo da zdravlje nema cenu i da bi mogli da se ne ometano razvijamo kao društvo i kao država, i da razvijamo sve ove projekte o kojima ovde danas govorimo, neophodno je i preduslov je da budemo zdravi.Prethodne godine naša država je izgradila dve kovid bolnice, a ove godine nas očekuje izgradnje nove kovid bolnice u Novom Sadu. Takođe, ono što nas raduje i što nas očekuje jeste izgradnja fabrike za proizvodnju vakcina.Naša država će biti među retkima koja će biti u situaciji da proizvodi vakcinu protiv korona virusa. Takođe, ulaganje u Institut „Torlak“ i početak proizvodnje četvorovalentne vakcine protiv sezonskog gripa je ogroman napredak. Ja sam po struci biohemičar i nažalost mnoge vlasti pre nas su nauku gurale u stranu, a danas se iz budžeta odvajaju mnogo veća sredstva i za samu nauku, ali i za infrastrukturu u nauci.Pored nauci.Pored izgradnje dve nove kovid bolnice, koje smo izgradili i ove treće koja je najavljena u Novom Sadu, očekuje nas i rekonstrukcija i renoviranje mnogih domova zdravlja i bolnica širom Srbije, ali i završetak radova na rekonstrukciji Kliničkog centra Srbije.Uprkos Srbije.Uprkos krizi izazvanoj pandemijom korone virusa imamo pristojne rezultate i deficit u prvom kvartalu je mnogo manji od očekivanog. Upravo je to ono o čemu sam govorila da je sam budžet za 2021. godinu bio spreman na mnogo strašnije scenarije.Odgovornom ekonomskom politikom sprečili smo ovakve katastrofalne scenarije. Dobrim podsticajima tokom 2020. godine sprečili smo masovna otpuštanja kao što smo mogli da vidimo širom Evrope, da su se dešavala masovna otpuštanja. Naprotiv, uspeli smo da smanjimo nezaposlenost u našoj državi, a sa druge strane da povećamo prosečnu zaradu.Zahvaljujući većem broju fabrika možemo očekivati da rast BDP za 6% do kraja godine i da budemo jedni od najboljih, ako ne i najbolji u Evropi. Imali smo priliv od 2,9 milijardi evra direktnih stranih investicija što iznosi skoro duplo više od svih zemalja u regionu kada se saberu zajedno.Ono o čemu jako vodimo računa jeste da naš javni dug ne pređe 60% BDP. Država se u ovoj krizi veoma odgovorno postavila preuzeći veći deo tereta na sebe kako bi sačuvali radna mesta i naše proizvodne kapacitete, ali nakon završetka ove krize moramo da nastavio da se razvijamo i da radimo još više kako bi naša ekonomija mogla da nastavi da se razvija.Imali smo priliku da čujemo kolika su bila ulaganja u kapitalne projekte 2010, 2011. godine, a kolika su danas. Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem te 2013. godine kada je preuzela vlast, donela je niz nepopularnih mera kako bi konsolidovali javne finansije. Smanjene su plate i penzije i uvedena je zabrana zapošljavanja. Nismo imali tada, 2013. godine masovna otpuštanja iako su mnogi to priželjkivali. Aleksandar Vučić je tada rekao da će prosečna zarada u privatnom sektoru biti mnogo veća od prosečne zarade u državnom sektoru, što se i dogodilo.Za ovih šest godina konsolidovali smo finansije, ojačali smo privatni sektor, doveli strane investitore, ulagali u poljoprivredu i u velike kapitalne projekte. Ulagali smo sredstva pametno, u ono u šta vuče našu ekonomiju napred.Ne bismo mogli da prevaziđemo ovu krizu danas ovako da Aleksandar Vučić nije, kada je preuzeo vlast, odgovorno vodio državu, a narod sve vidi i zna da prepozna ko zaista radi u interesu naroda, a ko radi isključivo u sopstvenom interesu zarad ličnog bogaćenja i to nedvosmisleno pokazuje na svakim izborima.Oni koji su danas na margini političkog života i kojima je cenzus od 3% visoko na lestvici, smejali su se merama koje smo donosili u prethodnim godinama. Lako je Draganu Đilasu da danas bistri politiku kada na svojim računima ima preko 619 miliona evra. Podsetila bih građane da je tih 619 miliona evra budžet za jedan od paketa mera pomoći. Toliko je novca trebalo našoj državi da izdvoji da bi svakom punoletnom građaninu dala po sto evra. Oni, i kao njemu slični, nisu mislili na građane, već isključivo na svoje lično bogaćenje.Ja ću u danu za glasanje podržati ovaj set zakona, a takođe ovom prilikom bih apelovala na sve građane da se vakcinišu, jer mi smo za razliku od mnogih građana u Evropi u prilici da se vakcinišemo. Imamo dostupan dovoljan broj vakcina i imamo izbor od četiri vakcine. Mislim da bi svaki građanin trebao da iskoristi ovu priliku koju ima.

ko ima još vremena, predsednici ili ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, izvestioci odbora ili predlagač?Reč ima predlagač ministar Siniša Mali.Izvolite. Hvala puno, poštovani gospodine Dačiću, uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Srbije.Najpre želim da vam zahvalim na veoma konstruktivnom na veoma konstruktivnom dijalogu koji smo danas vodili, a koji je vezan za rebalans budžeta. Još jedanput, ovim rebalansom budžeta nastavljamo snažnu borbu protiv pandemije korona virusa, nastavljamo borbu za našu ekonomiju, ne samo kroz treći paket pomoći, već i kroz nikada veće kapitalne investicije u našu infrastrukturu i nastavljamo borbu za životni standard za životni standard građana Srbije.Ono sa čime bih želeo da završim današnju raspravu, ako mi dozvolite, prvi put izlazim sa ovim podacima. ovde smo pripremili, i o tome ću i sutra više govoriti, samo da se dobro vidi – ukupna novčana pomoć države Srbije po pojedincu za ovu i za prošlu godinu.Evo, pogledajte, da krenem od turizma i ugostiteljstva. Ako se sećate, prošle godine zaposleni u oblasti turizma imali su četiri pune minimalne zarade kao pomoć od države, plus dva puta po 60% od minimalne zarade. minimalna zarada je 32.000 dinara, dakle negde oko 250 evra, i pretpostavka mi je, s obzirom na to da je 6.200.000 ljudi u Srbiji uzelo pomoć od 100 evra, da su takođe svi oni i uzeli pomoć prošle godine od 100 evra, ove godine će uzeti dva puta po 30 evra i takođe ove godine svi zaposleni u sektoru turizma i ugostiteljstva imaju tri puta po 50% minimalne zarade i još dve pune minimalne zarade. Uvaženi građani Srbije, to znači da je svaki zaposleni u oblasti turizma i ugostiteljstva ove i prošle godine dobio 269.195 dinara. Dakle, preko 2.000 evra svakom pojedincu je država dala kao pomoć tokom pandemije korona virusa.Ova druga kolona su privrednici – 174.806 dinara. dinara. Dakle, kao što znate, prošle godine tri pune minimalne zarade, dva puta po 60% minimalne zarade, ove godine tri puta po 50% minimalne zarade i pretpostavka mi je bila da su svi oni uzeli i pomoć od 100 evra i da će ove godine uzeti pomoć od dva puta po 30 evra. Dakle, 1.500 evra skoro pomoć svakom privredniku, od preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća, od države Srbije tokom pandemije korona virusa.Treća kolona nam svi punoletni građani Srbije, dakle, svi su, ili najveći broj njih koji je želeo, dobili pomoć od 100 evra prošle godine, ove godine dva puta po 30 evra, to je ukupno 18.800 dinara.Naši najstariji sugrađani penzioneri 33.780 dinara, prošle godine osim 100 evra imali su priliku da dobiju od države i dva puta jednokratnu pomoć od 4.000 i od 5.000 dinara, ove godine osim dva puta po 30 evra naši najstariji sugrađani dobiće i dodatnih 50 evra u septembru mesecu ove godine, dakle, 33.780, nešto manje od 300 evra svaki penzioner podrška države u 2020. i 2021. godini.Nezaposleni ove godine dobijaju 60 evra od države, takođe pretpostavka mi je bila da su uzeli i 100 evra prošle godine i ove godine dva puta po 30 evra, dakle, svakom nezaposlenom u dve godine 25.960 25.960 dinara, dakle, 200 evra pomoć od države. Srbi sa Kosova ove godine dobijaju pomoć, rekao sam, 100 evra za svakog, uključujući i decu, 200 evra za nezaposlene. Takođe su primaoci i mogu da budu primaoci pomoći ukoliko se prijave i bili su prošle godine za 100 evra, ove godine za dva puta po 60 evra. Imate na kraju samostalne umetnike, dakle, još jedna kategorija za koju smatramo da je ugrožena ovom pandemijom korona virusa, ukupno 151.800 dinara.Dakle, uvaženi građani Srbije, kada pogledate ove cifre, ovo je ogromna pomoć građanima Srbije, ogromna pomoć zaposlenima u različitim sektorima, ogromna pomoć našoj privredi, ogromna pomoć svima onima koji su manje ili više bili ugroženi ovom pandemijom korona virusa, ali ovaj papir ovde, ove brojke ovde su vam dokaz i potvrda koliko je Republika Srbija drugačija danas, koliko smo ozbiljna država, koliko sa sveobuhvatnim merama, sa novcem, zbog zdravih javnih finansija, zbog onoga što smo uspeli da ostvarimo nakon toga što je predsednik Vučić započeo teške reforme 2014. godine, da imamo i rezervu i novac u budžetu, posle četiri godine suficita za koji su nam govorili kako ne valja i ne treba.Evo, ovo je dokaz koliko je naša zemlja jaka, ovo je dokaz koliko smo bili sposobni da pomognemo svakom pojedincu. Ogromne su cifre u pitanju, ali ovo je najmanje što smo mogli da uradimo, ovo je uspeh svih građana Srbije. Zato vam hvala puno na razumevanju i kada je rebalans budžeta u pitanju za ovu godinu. Idemo sa trećim paketom pomoći, idemo sa nikada većim investicijama u našu infrastrukturu, u naše zdravstvo, u nabavku lekova, u sve ono što je neophodno da bismo podigli životni standard građana Srbije, da bismo podigli našu infrastrukturu i da Srbija nastavi da pobeđuje. Hvala puno.

smo iscrpeli listu govornika, zahvaljujem se i predlagaču.Sutra nastavljamo.Zaključujem načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona.Sutra u prepodnevnim satima neću biti ovde jer ću biti u delegaciji predsednika Republike Aleksandra Vučića, u kojoj će biti i premijerka Ana Brnabić i ministar Vulin, na sednici Saveta za saradnju sa Republikom Srpskom. Vratiću se u popodnevnom delu rasprave.Ako bude, a ima amandmana na ova dva poslednja zakona, onda ćemo nešto promeniti, moraćemo da promenimo u glasanju, to znači da ćemo glasati o prve četiri tačke dnevnog reda, a ne o svih šest, odnosno da ćemo morati da raspravu o petoj i šestoj tački dnevnog reda obavimo u utorak, u pojedinostima. Hvala Hvala